Има кворум, откривам заседанието. (Звъни.) Съгласно чл. 47 от нашия Правилник, в началото на всяка парламентарна сесия се изслушват химните на Република България и на Европейския съюз.

Уважаеми госпожи и господа народни представители, това е Втората сесия на Четиридесет и четвъртото народно събрание. Нека си пожелаем успешна и ползотворна работа! Уважаеми колеги, преди началото на първото за новата сесия пленарно заседание да поздравим и нашите сънародници мюсюлмани по повод свещения за тях празник – Курбан байрам! Да им пожелаем здраве, мир и благополучие във всеки дом. (Ръкопляскания.) Нека всички ние – българските граждани, заедно продължим да бъдем пример за толерантност, разбирателство и взаимно уважение, да продължим общите усилия за напредъка и благоденствието на страната ни! ни! Позволете да Ви представя проекта за „ПРОГРАМА за работата на Народното събрание за 1 септември 2017 г. Точка единствена. Парламентарен контрол,

Георги Йорданов и Валентина Найденова към министъра на здравеопазването Николай Петров относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешната помощ и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинска помощ. 1.2. Отговори на въпроси и питания.“ Моля да гласувате програмата.

гласувате програмата. Гласували 190 народни представители: за 190, против и въздържали се няма. Програмата за работа е приета. Уважаеми колеги, съгласно парламентарната традиция, всяка нова сесия започва с изявления от парламентарните групи по реда съгласно тяхната численост. На Председателския съвет се постигна съгласие те да бъдат в рамките на десет минути, както и да бъдат излъчвани пряко по Българската Моля да гласуваме предложението за пряко излъчване.

могат народни представители, които желаят, да се включат в общественото обсъждане, което ще се състои в зала „Изток“, за антикорупционния закон, който ще бъде представен от Министерството на правосъдието и Правната комисия. Има думата господин Цветанов – председател на парламентарната група на ГЕРБ.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 Започваме една много важна сесия, която ще бъде изключително ключова във връзка и с председателството на страната ни. Обръщам се към Вас в началото на новия политически сезон с увереността, че страната ни очаква добро законодателство и непосредствени ползи от него, които да достигнат до отделния човек. За целта е нужно ние – народните представители, да успеем да работим заедно и да не забравяме, че направеното в името на хората е най-големият политически дивидент, много по-голям от самоцелното политическо противопоставяне, обричащо ни на застой и ни прави непродуктивни. Добри новини бележат началото на новия политически сезон. През първото полугодие на 2017 г. икономическият растеж се ускори до 3,6 в резултат на силното потребление и износ, а броят на заетите доближава нивата, характерни за пълната заетост у нас. Това ни дава основание да очакваме по-високи от прогнозните резултати в края на 2017 г. Надяваме се, че вече сте имали възможност да се убедите в това, че управленската ни програма е разписана в един реален, прагматичен дух. В нея няма празни обещания и абстрактни намерения. Тя включва приоритети, стратегически цели и конкретни мерки за постигането им. При подобен подход и отговорността на управлението е ясна. Освен всичко друго, Програмата изразява и категоричната ни готовност да управляваме 4-годишен пълен мандат. Още по-малко съмнение буди яснотата по законодателните приоритети на този парламент – тема, по която опозицията спекулира от самото начало на конституирането В началото на новия политически сезон заявяваме категоричното си желание да участваме в реализирането на политики за засилване на интеграционните процеси в Европа. Проучване на общественото мнение от края на месец юли тази година показва, че 75% от българите одобряват членството на страната ни в Европейския съюз и 16% не го одобряват. Присъединяването на България към Шенген и Еврозоната, както и отпадането на Механизма за сътрудничество и оценка остават наши приоритети. Няма да се уморим да повтаряме тезата си, че присъединяването на България към Шенген би довело до по-защитени външни граници на Европа. Ще се стремим да играем важна роля в процесите на задълбочаване на политическите, икономическите, културните взаимоотношения между страните на нашия регион. Работата на правителството показа, че сме на прав път, задавайки нови стандарти на взаимоотношения и комуникация със страните от Западните Балкани. Дипломатическите ни ходове бяха подкрепени и от европейските институции и техните лидери. Еднозначно положителна беше европейската оценка за съвместните ни дипломатически усилия с Македония. Подписаният Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Македония бе наречен „вдъхновение за целия регион“ в съвместно изявление на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката за сигурност Федерика Могерини

Във фокуса на вниманието ще бъдат европейската перспектива за Западните Балкани за инфраструктурна, дигитална и образователна свързаност. Разумно би било обаче българското председателство да не се превръща в еманация на вътрешния политически живот. Дрязгите и политическите сметки трябва да отстъпят място на работата в името на национални значими каузи сега, когато се окажем в центъра на политическото внимание. За да получим доверието на европейските структури и европейските лидери, е нужно да покажем, че ние си вярваме помежду си. Искам ясно да заявя, че българският избирател няма да прости нито на управляващи, нито на опозиция евентуалното пропиляване на шанса България да подобри имиджа си в Европа. Предстои усилена експертна работа, за да може решенията ни да намерят място в европейското законодателство. И тук ролята на българския парламент може да бъде особено важна, като се има предвид, че нашето Народно събрание ще бъде домакин на шест събития по време на българското председателство. Десет години след присъединяването на България към Европейския съюз от сегашното Четиридесет и четвърто народно събрание се очаква да подпомогне реализацията на едно проевропейско, интеграционно, ротационно председателство. Ключовите приоритети, залегнали в проекта на програмата, ще бъдат разглеждани във всички ресорни комисии на Народното събрание. Те са фокусирани в три направления. Първо направление – Европа на консенсуса, сигурност и миграция, бъдещето на Западните Балкани в Европейския съюз, устойчив интегриран подход за Дунавския и Черноморския регион, ефективно и бързо справедливо правосъдие. Второто направление – Европа на конкурентоспособността, конкурентен единен пазар, насърчаване на предприемачеството и социалните иновации, икономически и паричен съюз, устойчива и ориентирана към бъдещето околна среда, стабилен Европейски енергиен съюз, бъдещето на труда в една по-справедлива Европа, стабилна европейска политика. Европа на кохезията е третото направление – реформирана многогодишна финансова рамка след 2020 г., кохезионна политика след 2020 г. бъдещето на Обща селскостопанска политика, културата като стратегически ресурс за по-добро бъдеще на Европейския

Надяваме се публичността и гласността по време на българското председателство да допринесат за по-добър имидж на българските институции не само в Европа, но и сред българските граждани. Надяваме се нашето председателство да протече така, че българските граждани след него да бъдат още по-съпричастни към европейската перспектива на страната ни и да се чувстват по заинтересовани от работата на европейските институции. Парламентът трябва да поддържа пълноценни работни контакти с всички държавни институции през настоящия политически сезон. Парламентарната група на ГЕРБ категорично ще противодейства на всички опити работата на държавните институции да бъдат охулвани за политически цели на отделни партии. Опозицията ни трябва да проумее, че печеленето на симпатии не минава чрез фалшиви новини за политическия опонент, а чрез способността да бъдат оценявани добрите политически идеи, както и да бъдат предлагани работещи алтернативи. Реториката на омраза не ражда политическо доверие. Доверие се печели в честно състезание, като се предлагат различни политически идеи, от които хората свободно да избират. Парламентарната група на ГЕРБ ще работи в диалог по национално значими теми както с партньорите си, така също и с опонентите си. Парламентарната група на ГЕРБ започва този парламентарен сезон с ясни законодателни приоритети, отчитащи и нуждите на кабинета за законови поправки и нови закони. Най-масови са обществените очаквания за добро антикорупционно законодателство и за работещ антикорупционен регламент. Ето защо сме длъжни до края на годината да приемем новия антикорупционен закон. Това ще бъде много важен знак към обществото. Отсега сме наясно обаче, че контролът по изпълнението му става все по-голямо предизвикателство пред законодателя. Новият антикорупционен закон ще обедини съществуващите фрагментирани законови актове и от него ще последва създаването на единен антикорупционен орган на основата на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Така ще подобрим взаимодействието между институциите и противодействието на корупцията. Ще вървим неотклонно към по-справедливо бързо и ефективно правосъдие. Различни елементи от правната система ще бъдат подобрени. Ще се изпълняват препоръките, направени в Доклада по механизма на сътрудничество и оценка. Наказателната политика следва да се осъвремени чрез приемане на нов Наказателен кодекс. В края на 2018 г. трябва да е факт и работещо електронно правителство. Укрепването на обществения ред и сигурността ще бъдат сред законодателните ни приоритети. Ще търсим трайни и добри решения за недопускане и връщане на незаконно пребиваващи чужденци у нас. След широко обсъждане се надяваме да приемем един модерен и работещ миграционен закон, който да отговаря на обществените очаквания. Няма да си затваряме очите пред криминогенната обстановка в страната. Ще се стигне директно до проблемите на хората, като се изградят полицейски управления за обслужване на гражданите по места. Законът за частно-охранителна дейност ще осигури възможности тази дейност да бъде полезна при осигуряването на обществения ред и сигурността. Законът за концесиите ще даде възможност в диалог между държавата, бизнеса и работодателските организации да приемем добро устойчиво законодателство, отговарящо на европейските стандарти. Законодателните ни инициативи в сферата на образованието ще укрепват връзката между образованието и пазара на труда. Повишаването на заплатите на учителите няма да остане единичен управленски акт. Няма да отстъпим от политиките за ликвидиране на неграмотността и за налагане на задължително образование. Ще подкрепяме възпитанието в дух на родолюбие, а учебните програми ще гарантират познаването на българската история и достиженията на българската култура. Качеството на образованието ще се повиши, когато то е практически ориентирано и когато учителите са подготвени, финансово обезпечени и обществено подкрепяни. Ще се работи за превенция на агресията и повишаване сигурността на учащите. Ще се върви към реформиране на системата за оценяване и акредитация на висшите училища. В сферата на здравеопазването ще разширяваме ролята на профилактиката като път към по-добро здраве и качество на живот. Затова ще се увеличава капацитетът на извънболничната медицинска помощ и ще се въвежда нов и достъпен модел на здравни грижи. Ще продължим процеса на изграждане на единна национална здравна информационна система. Работим по проект за детето, който да гарантира правата на всички български деца, като няма да пренебрегваме нуждите от сериозна подкрепа на децата в риск. В изпълнение на Управленската програма на правителството предстои финализирането на Проект на Закона за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица. С нов Закон за интеграция на хората с увреждания се надяваме да синхронизираме политиките си в контекста на Конвенцията за техните права. Длъжни сме да създадем законова база за ограничаване на негативни демографски тенденции. Нужен е нов правов регламент за стимулиране на раждаемостта и за намаляване на младежката емиграция, за водене на балансирана емиграционна политика, съобразена с потребностите на българския бизнес. Ще се стремим да осигурим равен достъп на представители на различни обществени прослойки до качествена социална услуга, като продължим процеса по деинституционализация. Нашата отговорност пред бъдещите поколения ще бъде да работим за повишаване националното самочувствие на българите. И понеже темата за завръщане на младите и талантливи българи от развитите страни остава много чувствителна, ми се иска да спомена, че младите ще се чувстват отново добре дошли в България, когато страната ни покаже, че ги уважава, че цени успехите им и че е готова да им предложи достоен живот. Уважаеми дами и господа народни представители, иска ми се да не забравяме завещаното ни послание „Съединението прави силата“. Ако искаме да отправим послание към Европейския съюз за Европа на консенсуса, трябва да сме постигнали необходимия консенсус вътре в страната. Да си пожелаем спорен и ползотворен парламентарен сезон и, разбира се, едно от най-големите предизвикателства пред всички нас и всички комисии ще бъде приемането на един сериозен, стабилен, реален бюджет за 2018 г., който ще помогне да се реализират всички тези секторни политики. Благодаря Ви на всички и да си пожелаем един успешен парламентарен сезон! ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов. От името на парламентарната група на „БСП за България“ думата има председателят на групата – госпожа Корнелия Нинова.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 Поздравявам мюсюлманите в България с празника. Бъдете здрави! Тази сесия започва на прага на две важни събития: председателството на Съвета на Европейския съюз и приемането на бюджета за 2018 г. Първото дава възможност да покажем, че България има достойно място в Европейския съюз, но и да имаме възможност да поставим националния си интерес в контекста на разговорите за бъдещето на Европа такава, каквато я искаме – обединена и силна за председателството, както сме декларирали още в началото на Четиридесет и четвъртото народно събрание. За политиките в това председателство Вие имате нашата подкрепа, защото това е интересът на България. До края на годината ще представим пред Вас и нашето виждане за важни въпроси, които би трябвало да влязат в двустранните и многостранни разговори следващата година по време на председателството. Що се отнася до вътрешната политика, има много нерешени проблеми. И нека от това, което ще кажа сега, някой да не остане засегнат или обиден. Нито един от тези проблеми няма да пропуснем, но ние искаме да поставим акцент върху няколко важни неща, които смятаме, че съдържат в себе си по-голямата проблематика днес. Поставяме си една стратегическа цел – това е намаляване на бедността и увеличаване на доходите. Много години наред различни правителства и политически сили правят реформи с цел подобряване на жизнения стандарт. Но фактите показват, че тези проблеми остават нерешени, защото днес вече имаме и работещи бедни – един на всеки десет. Имаме бедни пенсионери, бедни млади семейства. Близо два милиона българи живеят на прага на бедността, тоест проблемът стои. За нас това е стратегическа цел, която искаме и мислим да постигнем с три средства, с три ключови политики. Първата – образование и наука. Втора – икономика и производство, и трета – борба с паралелната държава и корупцията. Образование. Уважаеми колеги от мнозинството, и Вие поставяте тази тема като свой приоритет, и ние, разбира се. И пак в годините много реформи, и пак тежък резултат – 39% неграмотни.

2014 г. – 12,5%; 2016 г. е вече 13,4%. Това показва процес, това показва тенденция и несправяне с проблема. Искате, господин Цветанов, консенсус и съгласие в този парламент, но това трябва да мине през назоваване на истинските проблеми и търсене на тяхното решаване. Законът за предучилищното и училищното образование, който приехте, колеги, беше приет без анализ за очакваните резултати и много добре знаете какви проблеми има днес. Сега се приемат наредби, държавни стандарти, заповеди. А през лятото учителите трябваше да се запознаят и да оценят за един месец общо 256 нови учебника. А фактът черно-бели учебници за бедни деца и цветни за богати е цинизъм. (Шум и реплики.) Това е тежка дискриминация, задълбочаване на неравенствата, а вече го правите и през децата. Няма как да срещнете нашата подкрепа за такава политика.

хиляди деца са ощетени от сливането на две години в една. Отказът Ви на инат да приемете предложението за минимални прагове на заплащането на учените доведе до това, че един професор получава толкова, колкото един начинаещ учител. С уважение към всички, но това не е разумно! Заради некомпетентни управленски решения и проблеми в обществените поръчки Министерството на образованието е на път да провали Оперативната програма „Наука“, защото четири години след старта ѝ са разплатени под 5%, а са договорени едва 25. Спешно, наистина спешно, с много разум, взаимни разговори и съгласия трябва да предприемем мерки в образованието. И не силови. Това, което правите с издирването на децата и воденето насила на училище, сигурно е PR акция?! А пък това, до което стигна вицепремиерът Симеонов – че държавата ще отнема децата от родители и ще ги отглежда, е абсурд! Не е това начинът! Проблемът за отпадането на учениците е посочен в много изследвания, и той е в две измерения: бедност и неефективност на образователната система. Ето защо ние ще предложим своята алтернатива и тя е: промени в Закона за училищното и предучилищното образование, въвеждане на минимални нива на заплащане в сектор „Наука“ и за научна степен, един учебник в един клас за цялата страна, и то като държавен ангажимент, издаван от Министерството на образованието. Надявам се, че черно-белите и цветни учебници дават аргумент в тази посока. Национална карта за нужните кадри на икономиката, планиране на броя паралелки най-вече в професионалните училища, защото е абсурд училищната система и висшето образование да бълват безработни, а икономиката да наема хора отвън. Големият ни проблем е разликата в образователната система и нуждите на българската икономика. Това изисква планиране и държавнически поглед за години напред – каква икономика ще развиваме и какви кадри ще осигурим за нея. Второто средство за борба с бедността са именно: икономика и производство. Малкият и средният бизнес е „на колене“. Големите получават всички обществени поръчки, а малките са подложени на административен и политически рекет. Ще подкрепим всяко Ваше усилие за административна реформа, но категорично ще се противопоставим на всеки натиск и изнудване на малък, среден и микро бизнес. Трябва да проумеем, че през 2020 г. европейските пари свършват и макар и много късно отново спешно, много спешно трябва да предприемем мерки за родно производство и родна икономика. Надявам се този път да подкрепите Закона за храните, който се намира на банките Ви, внесен от „БСП за България“. Да защитим родното производство, още повече на фона на категоричните доказателства вече за двойни стандарти в качеството на храните в Западна и Източна Европа. При Вас също на банките Ви се намира нашият Закон за държавните и общински предприятия – Законът за публичните предприятия, чиято цел е да стабилизира държавната и общинска собственост и да даде възможност за инвестиции и развитие на тази собственост. другото, в предизборната кампания, когато говорехме за това пред Вас, се отнесохте иронично и със забележка, че едва ли не връщаме стария режим на държавната, на плановата икономика. Радвам се, че днес узряхте до идеята Вие сами да създавате нови държавни предприятия. Изглежда, това е еволюция в политическото мислене вдясно, затова се надявам да подкрепите и Закона за публичните предприятия, който защитава държавната и общинска собственост. Една от нуждите на бизнеса, за да може да го развиваме като малък и среден – български и роден, е да получава адекватно финансиране. Ще предложим до края на годината на Вашето внимание нов Закон за Банката за развитие. Стига с това изкривяване в тази част на банковия сектор. Банката за развитие финансира шест големи бизнесмени в България, и не малкия и среден бизнес. Крайно време е това да се промени и в този Закон ние ще Ви предложим да се намалят лимитите на кредитите, които се отпускат, да се разбият на малки и да отидат до малкия и среден бизнес. Третото средство за преодоляване на бедността и за увеличаване на доходите е борбата с паралелната държава, която годишно краде 10 млрд. лв. Десет млрд. лв. изтичат в нечии джобове и не отиват за пенсии, за здраве, за социална система, за образование! Затова и за нас акцент е антикорупционното законодателство. Имаме своето предложение, обсъдено е с професионалните общности, приети са техните професионални бележки, не претендираме за съвършенство. Днес ще го представим пред президента на Републиката, след това пред европейските посланици и двамата еврокомисари – по върховенство на закона, и по правосъдие. Ако не спрем, но истински, а не с имитация, корупцията, няма да се справим нито със съвземането на икономиката, нито с увеличаването на доходите, нито с намаляването на бедността. Избор на ВСС ни предстои. Предложихме шест перфектни кандидатури според нас. И професионално, и морално, без квотен принцип и без договорки се надяваме този избор да избере най-добрите и тези, които ще проведат съдебната реформа такава, каквато я искаме – до бърз и обективен процес и до справедливи присъди. Всички наши политики ще предложим в алтернативен бюджет за 2018 г., водени от тревогата за три неща: неграмотност, бедност и влошен здравословен статус на нацията. Гледаме на тези три проблема вече като елемент на националната сигурност. Нека като държавници, а не като едномандатни политици, да прозрем, че това са проблеми не само на настоящето, не само актуални днес това е огромен проблем за бъдещето на нацията ни, защото неграмотна, бедна и болна нация няма такова. Ето защо ще изработим алтернативен бюджет, в който ще предложим сериозни, аргументирани мерки за преодоляване на тези три проблема – неграмотността, бедността и здравословния статус на населението. През първия сезон на този парламент показахме, че сме ясна и аргументирана опозиция. Този втори сезон бих нарекла сезона на алтернативата. „БСП за България“ ще очертава различни възможности за развитието на България. Нека българските граждани да преценят кое е по-добро – това, което предлага управлението, или това, което предлага „БСП за България“, и да направят своя избор.

Господин Председател, дами и господа народни представители, господин Министър! Преди няколко години никой не можеше да повярва, че патриотични, националистически партии ще бъдат във властта. Това беше абсурд за политолозите. А само преди броени месеци четяхме прогнози и анализи, в които се очертаваше една апокалиптична картина, че ако „Обединените патриоти“ са във властта, то ние ще развалим своя имидж пред света. Видя се ясно, че това не е така. Само три месеца, и то непълни три месеца, бяха достатъчни, за да се види, че групата на „Обединените патриоти“, състояща се от три партии: „Атака“, НФСБ и ВМРО, са коректни, лоялни и отговорни политически партньори. Реалността го доказа и опроверга тези, които плашеха хората, че ще стане нещо страшно. Не стана нищо страшно, напротив, през тези три месеца на управлението на коалицията „Обединени патриоти“ и ГЕРБ се случиха добри неща за България. Може би не много големи, но достатъчно, за да се почувстват, усетят и видят от хората, да разберат, че държавата може да бъде и отговорна. Аз използвам случая да благодаря на ръководството на партия ГЕРБ за коректността и отзивчивостта, с която се отнасят към всички наши предложения, защото без това партньорство няма как да вървим напред. Използвам случая да благодаря и на опозицията, която в особено важни и отговорни моменти беше мъдра, беше отговорна и не правеше напук опониране само защото такъв е политическият спорт. Това означава, че българското общество и политическата класа са помъдрели може би след близо тридесет години преход. Всъщност в началото на прехода, както и в Библията пише, беше словото, и аз си спомням, че в началото на прехода преобладаваха патетичните изказвания, словото беше водещо и всеки се състезаваше да каже колкото може нещо по, с повече патос. Сега явно, след като сме минали през всички разочарования на прехода, е дошло времето на градивното и действено мислене и постъпки в политиката, тоест да се вършат неща, които имат реален резултат. През тези непълни три месеца групата на „Обединените патриоти“ бяхме тези, които настоявахме да се завърши преградното съоръжение, което спира нелегалните имигранти – нарушителите на реда, на законността. Аз си спомням тук, в тази зала, преди няколко години, когато предлагахме да се изгради такова съоръжение, бяхме посрещнати с неразбиране, даже с елементи на ирония и присмех. Сега се оказа, че това съоръжение е много важно, че то занули притока на нелегални имигранти – един порок за Европа, не само за България. Ние като гранична държава на Европа показахме, че можем да направим една ограда, която да спира, която е истинска преграда за потока нелегални имигранти, и по този начин успокоихме българското общество, което беше много разтревожено от това, че тук идват хора с неясни намерения, неидентифицирани и много често причинители на престъпления. Това отчитам като добър успех на общото управление на ГЕРБ и „Обединени патриоти“, но подчертавам, че натискът от страна на патриотите беше последователен докрай. Сега това заграждение е построено, вече няма как по никакъв по никакъв начин да преминават нелегални имигранти. През тези три месеца ние изпълнихме и това обещание, с което бяхме най-широко огласявани по време на предизборната кампания – става дума за минималните пенсии. Да, имаше нападки, че те не са в този размер, който искахме. Но и българският избирател гласува така, че ние пропорционално имаме възможност и вдигнахме тези пенсии дотолкова, доколкото можеше в момента. Политиката е изкуство на възможното. Все повече се убеждаваме в това, защото аз като политик съм преминал през различни етапи. Бил съм на опозиционната банка, бил съм подкрепящ управление, сега вече с нашата коалиция сме реално в изпълнителната власт. За първи път от 30 години преход патриотични и националистически партии са в изпълнителната власт и те доказват, че са отговорни политици. Аз съм сигурен, че при нашето европейско председателство това ще стане ясно на цяла Европа – че патриотите в България не са безотговорни хора, които търсят конфликт или които търсят скандали, а са хора, които могат да работят за доброто на страната си и могат да оказват натиск България да взема и по-суверенни решения, защото ние имаме нужда от това. Да, евроатлантическото партньорство е нещо, което се изтъква при всяка реч, но аз мисля, че България има нужда от повече гъвкавост, от повече самостоятелност, за да може именно икономиката, за която се говори днес, която наистина е важно нещо, да се развива така, че ние да имаме все повече постижения. Ние го виждаме и сега, но не е лошо не е лошо да започнем да признаваме това, което се случва, което е положително. Бяха направени редица ходове в тази област – икономиката, отпаднаха административни тежести за фирмите, което доста много облекчи малкия, средния и по-големия бизнес. Това, за което стана преди малко дума – относно Банката за развитие, която трябва да подпомага българския бизнес във всичките му форми, аз съм сигурен и лично ще лобирам и ще се застъпвам за това тази Банка да работи за българския бизнес.

Това ще бъде изпълнено и съм сигурен, че ще бъде успокоена опозицията, защото ще го вижда буквално всеки месец. Това, което се случи във Военнопромишления комплекс, също е за отбелязване като нещо положително. Предприятия се оздравяват, хора, които бяха заплашени от безработица, са с осигурена работа и тези предприятия с държавна помощ получават все по-големи поръчки и България вече има износ, от който има дори финансов излишък. Всичко това са стъпки, които трябва да ги отбелязваме. Другото, което мога да отбележа като наша заслуга – на парламентарната група на „Обединени патриоти“, са законодателни мерки, които ще предложим – надявам се на отзивчивост от страна на другите парламентарни групи които засягат вероизповеданията, социалната система, в която има много големи пороци, натрупани през годините, тоест държавни помощи за хора, които не заслужават да ги получават. Всичко това трябва да става внимателно, без да предизвиква социални катаклизми, без да предизвиква конфликти и сътресения, но трябва да става. И точно тук ние сме гарантите, че това може да става. За времето на нашето кратко управление ще дам един пример:

поредни областни управи не бяха направили. Някой ще каже: Това ли е най-същественият въпрос?! Не, сигурно не е, но това показва как може да се вършат нещата, когато имаш воля, когато имаш решителност. Ето, в това виждам ролята, функцията на „Обединени патриоти“ – да показваме, че може да се свършат някои неща, полезни за хората, че това, което десетилетия наред не е било свършвано или се е отлагало, или се е замотавало по някакъв начин, може да се направи. Убеден съм, че и занапред ще вървим в тази посока с партньорството ни с ГЕРБ, с градивната опозиция, която се надявам да бъде такава и в следващия политически сезон, да покажем, че можем да правим добри неща за България. Сигурен съм в това. Пожелавам Ви здраве и спасение! Бог да пази България! Благодаря, уважаеми господин Сидеров. От името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ има думата председателят на групата народният представител Мустафа Карадайъ. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Позволете ми в началото да поздравя всички мюсюлмани по случай Курбан байрам и да им пожелая светли празници! Нека този празник да ни направи по-човечни, по добродетелни и по-мъдри! Нека да донесе здраве и берекет на всички, мир и просперитет на цялото човечество! Наред с това поздравявам всички с откриването на есенната сесия на Четиридесет и четвъртото народно събрание и пожелавам ползотворна работа! Това е и повод за кратка равносметка на политическите събития и перспективите за развитие. В края на лятната сесия на парламента отчетохме липса на управленска програма, а малко след това се сдобихме с такава, наречена „Програма за управление на правителството“. Какво ни представя по същество тази Програма? Липса на ясна визия за бъдещо развитие, набор от по-скоро пожелателни декларации и мерки, които не само не гарантират постигането на набелязани добри цели, а разкриват неспособността на управляващите да постигнат икономически растеж, социална отговорност и европейско качество на живот. Тази Програма е поредното доказателство за хаос в управлението, предпоставка за което е грешната формула за управленско мнозинство. Тази така наречена „Програма за управление на правителството“ и действията на различните министри са ярко доказателство за това. Вместо управление на страната чрез работещи институции и администрация ние ставаме свидетели на дейности, характерни за клуб по самодейност. Това е доказателство за отказ от съобразяването с правилата и от носенето на отговорност, доказателство за липса на нормалност в политиката и в държавното управление, откровена подигравка с цялата нация, с Европа дори. Така държава не се управлява. Оставете театрото на театрите! С приемането на Програмата правителството си поставя следните приоритети: устойчиво нарастване на доходите, повишаване на растежа на българската икономика, гарантиране на енергийната сигурност на страната, ограничаване на негативните демографски тенденции, ликвидиране на неграмотността, подобряване здравето на нацията, минимизиране на рисковете и неутрализиране на опасностите за националната сигурност, гарантиране на ефективна, бърза и справедлива съдебна власт. Но реално разписани мерки няма. Изброяването на проблемите пред страната не може да бъде приоритет. Приоритетите са една, две или три преимуществени цели. Това е като да разбираш върховенството на закона като улично правораздаване. Прилагането на закона все повече означава саморазправа, бой, тупаник, отвличания. Това ли е представата ни за стабилност и сигурност в европейска България?! Да онагледим по-горната теза. Цел 231 от Приоритет 63 предвижда открито управление като политически ангажимент, което да осигурява на гражданите и техните организации възможности за участие в управлението и информираност за дейността на държавните органи. Да, колкото обществото разбра колко струва оградата по границата с Турция, колко и докъде пътуват охраняващите границата, за да се пълнят нечии хотели, за каналджиите, колко струва ремонтът на НДК, как се санират сградите и колко ни струва? Малко след като в Програмата е казано, че правителството няма да повиши данъците, се отбелязва, цитирам: „Ако искаме държавата да дава повече пари на бизнеса и гражданите, тя трябва да събира повече данъци от бизнеса и гражданите.“ Сочените от някои анализатори като успешни външнополитически събития остават с отворени въпроси по отношение на реалните резултати за България в защита на националния интерес. В тази връзка е подходяща и народната мъдрост „Ако имаш килограм брашно, дай го на майстор.“ Очевидно кабинетът Борисов – трето издание, е по-неуспешен от предишните две емисии. Това нещо, наречено „Управленска програма“, което няма нищо общо с името си, представя по-скоро списъка с добри намерения на министрите. Нито има междуведомствена координация, нито водещи идеи в основата си. Сам по себе си този документ може да се нарече всякак, но не и „Програма за управление на страната“. Липсата на координация и ясна стратегия е основен белег на 100-те дни. Това създава хаос в управленските решения, действия на принципа „проба-грешка“, отново „проба-грешка“ и така Този хаос създава усещането за безвремието, за колапса на страната. С това се цели запазване на коалицията в името на властта без ползи за България и за българските граждани. Трупащите се медийни скандали около управлението създадоха идеята, че изходът от тупика на властта е в създаването на нови, с обратна насоченост, медийни скандали. Целта е отклоняване на общественото внимание от същинските проблеми на властта и държавата и подмяната им със скандали по квази-проблеми или такива с отминала давност. Представяните като проблеми „Белене“ и „Цанков камък“ целят да изместят и да затулят проблемите за НДК, скандалите с ядливи имена и други като „Калиакра“ и така нататък, както и некомпетентността за решаването им, управленската немощ за реализацията на българското председателство с проактивна политика. Този процес на неизбежно съчетаване на поредицата от излезлите наяве вътрешнокорупционни скандали при управляващите, с изминали такива в опозицията, най-вероятно разчита паметта на средния избирател да няма такава продължителност, че да помни събития с петгодишна и по-голяма давност. Време е да напомним, че моделът „виновни са тези преди нас“ вече няма място, предвид участието на ГЕРБ в управлението на страната вече осем години, освен ако не се разглежда в контекста на удобните бушони, разбира се. Днес става все по-ясно, че проблемите на управляващите се умножават, а решенията се отдалечават. Дори с управляваната медийна среда коалицията все повече губи позиции. Опитите за вдигане на рейтинга на кабинета изглеждат комично смешни. На прага на председателството България няма право да се отдалечава от европейските модели, от европейските ценности. Без да се налага да се връщаме назад, достатъчно е да припомним позицията на Ангела Меркел от предизборен митинг преди няколко дни. Тя заяви ясно позицията на своята партия от семейството на ЕНП никаква коалиция с крайно десни и с крайно леви формации. И това е правило за Европа, защото коалиция с крайни означава повече популизъм, повече екстремизъм и по-малко демокрация, по-малко Европа. Неприемането на европейския модел предвещава безвремие с тежки последици за България. Ние трябва да издигнем нормалността в парадигма за държавност и час по-скоро трябва да отречем категорично всяко поведение, което ерозира държавността. Ние трябва да създаваме условия органите и институциите да работят нормално по правилата, да продуцираме нов тип мащабно мислене и да реализираме такива инвестиционни политики в контекста на актуалните европейски и световни реалности, че да гарантираме икономически растеж и европейско качество на живот, заетост и нови работни места, образование, социална справедливост, стабилност и сигурност на гражданите. Ние сме длъжни да докажем, че сме достойни за място в центъра на европейската политика, че можем да сме реален фактор при решаването на бъдещето на региона, Европа и света, че сме способни на последователна и градивна политика с ясни правила и европейско мислене, с ясен план за икономическо и политическо развитие на Съюза за следващите години, за по-ефективен единен и развиващ се Европейски съюз, с високи цели за Европа при гарантиран национален интерес. Време е за решителни действия. Председателството изисква нова визия и нова управленска формули на принципа на базов консенсус. Само така можем да се възползваме от историческия шанс да заемем подобаващото достойно място в европейското семейство. В противен случай просто ще се реализира едно формално председателство. Отговорността пред бъдещите поколения ще се носи от управляващите, но това не може да бъде утеха за нас като национално отговорна партия, както и за всички, които са могли, но не са реагирали. Връщането на нормалността в страната е абсолютно условие за успех. Настоящата сесия има сериозна законодателна програма. Предстоят важни законодателни решения по въпроси, като борбата с корупцията, съдебната реформа, бюджет, данъци. Предстои последният етап от подготовката на председателството на Съвета на Европейския съюз. Успешното решаване на важните за България въпроси изискват управлението на страната да стъпи на обща ценността база с евроатлантическа ориентация. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания От името на парламентарната група на Политическа партия „Воля“ думата има народният представител Пламен Христов. ПЛАМЕН ХРИСТОВ Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Преди да се обърна към Вас, искам да поздравя българските мюсюлмани с празника Курбан байрам и да пожелая здраве на всички! Уважаеми колеги, надявам се, че всички сме използвали изминалия месец не само за почивка, но и да помислим за очакванията на хората от новата парламентарна сесия, за да не се повтарят грешките от предишната. Имаме да вършим много работа, защото всички знаете, че където и да пипнем в държавата, все излизат проблеми, затлачени с години. През миналата сесия в тази зала се наслушахме на упреци между ляво и дясно кой какви щети е нанесъл на страната в своето управление. Ясно е, че си знаете греховете и не пропускате да си ги напомняте, но ако ще започнем и сега така, смятам, че парламентът ще остане институцията с най-нисък рейтинг, а това нас от „Воля“ ни притеснява. Никой вече не иска да слуша празно парламентарно говорене и обещания в неясно бъдеще време. „Воля“ е единствената партия тук, която никога не е била в управлението, затова нашият поглед към проблемите е независим и обективен и е добре да се вслушвате в нас малко по-често. Преди няколко седмици излезе поредната статистика на Евростат, която красноречиво говори къде се намираме. Шестдесет процента от българските граждани не могат да си позволят почивка извън дома. Това какво означава, уважаеми колеги? Хората нямат пари да посрещнат всекидневните си нужди, години наред оцеляват, мизерията трайно се е настанила в домовете на голяма част от семействата, това доведе и до отчаянието в обществото. И тази есен много хора от страната ще се насочат към столицата в търсене на работа, защото не се мисли за развитието на регионите. Ето такива въпроси трябва да са във фокуса на парламента. „Воля“ се обръща към всички Вас с призива да потиснете партийното си его, да работим приоритетно за висок стандарт на живот на хората, за подкрепа на малкия и среден бизнес, за повече инвестиции, особено в изоставащите райони на страната. Много време е изпуснато именно заради безкрайните партийни боричкания, уважаеми дами и господа. Хората си задават въпроса: „Какво толкова не достига в управлението, че години наред нещата не се променят, а напротив, затъваме все повече и повече?“ Не сме голяма държава и при ефективен управленски подход много от проблемите могат да се решат само за няколко месеца. Ще Ви кажа какво липсва – липсва воля и много често компетентност, а също и съпричастие към болките на хората. Това обаче, което го има в изобилие, за съжаление, е корупция и лобистки схеми. Докато не изкореним това зло, никакви промени не са възможни. Безсилно ли е управлението да се справи? Нима за една държавна машина не й е по силите да намали битовата престъпност в кратки срокове?! Нима държавата е безсилна например пред „ало-измамниците“, които грабят възрастни хора? Завръщат ли се годините, в които се извършваха отвличания за откуп и се пребиваха хора с бухалка на улицата? Мога още да изброявам, явно обаче зависимостите са толкова много, че пречат на действията в интерес на хората. Ние от „Воля“ призоваваме тази сесия да бъде посветена на две основни неща повишаване стандарта на хората и намаляване на корупцията. Ще останем непримирими към всички опити да се прокарват лобистки или вредни за народа закони. С особено внимание ще следим мерките за подпомагане на малкия и среден бизнес, който изнемогва, задушен от корупция и бюрокрация. Ще бъдем особено активни и по отношение на Бюджет 2018, ще очакваме да видим стратегическо мислене и ефективни политики, изразени чрез него. Даваме си сметка, че предстоящото европредседателство е важен период за България, но то не може да бъде параван, зад който да се крие слаба воля и липса на идеи за подобряване живота на хората. Ако не се обединим и не се съобразим с настроенията в обществото, ако мудността от първата сесия се пренесе и в тази, то ние от „Воля“ няма да се притесним да настояваме за промени в управлението.

политически сезон приключиха. Преди да преминем към същинския парламентарен контрол – съобщения. Постъпили законопроекти и проекторешения за периода 26 юли 2017 г. – 31 август август 2017 г. На 26 юли 2017 г. е постъпил Законопроект за възрастните хора. Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители. Разпределен е на Комисията по труда, социалната и демографската политика като водеща, както и на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по здравеопазването, Комисията по взаимодействията с неправителствените организации и жалбите на гражданите. На същата дата е постъпил Законопроект за изменение и допълнение за гражданската регистрация с вносители народният представител Искрен Веселинов и група народни представители. Разпределен е на: водеща е Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, както и на Комисията Комисията по вероизповеданията и правата на човека и Комисията на политиките за българите в чужбина. На същата дата е постъпил Проект за решение за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм с вносители народните представители Цветан Цветанов, Снежана Дукова и Даниела Савеклиева. На 26 юли 2017 г. е постъпил Проект за решение за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта с вносители народните представители Цветан Цветанов, Снежана Дукова и Даниела Савеклиева. На 27 юли 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство. Вносители са: народният представител Андон Дончев и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по правни въпроси, както и на Комисията по по политиките за българите в чужбина. На същата дата е постъпил Проект за решение за попълване състава на Комисията по земеделието и храните с вносител народният представител Снежана Дукова. имаме Отчет за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори през 2016 г. Вносител е Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси на 28 юли 2017 г. Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура с вносител народният представител Волен Сидеров и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения, както и на комисиите по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, правни въпроси, енергетика, европейските въпроси и контрол на европейските фондове. На 28 юли 2017 г. е постъпил Проект на решение относно разискване по питане № 754-05-27 от 28 юли 2017 г. от народния представител Илиян Тимчев, Георги Йорданов и Валентина Найденова към министъра на здравеопазването Николай Петров, относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешната помощ и цялостна Стратегия за развитие на спешната медицинска помощ.

разпределен е на водещата комисия по правни въпроси, както и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по енергетика. На 2 август 2017 г. е постъпил Законопроект за частната охранителна дейност. Вносител е Министерският съвет, разпределен е на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. На 9 август 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, с вносител Министерския съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, както и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по труда, социалната и демографската политика.

на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федералната република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединено кралство кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбрана на Съединените американски щати, Щаба на Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа относно създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на Щаба

2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водеща Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, както и на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. фондове. На 28 август 2017 г. е постъпил Законопроект за мерките срещу изпиране на пари. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и на Комисията за контрол над службите за за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по правни въпроси, Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. На 29 август 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водеща Комисия по правни въпроси, както и на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.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 Комисията по околната среда и водите, Комисията по културата и медиите, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по земеделието и храните, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

и е разпределен на Комисията по отбраната. На основание чл. 86, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание съобщавам на народните представители, че на 7 август 2017 г. е постъпил Указ № 175 на президента на Република България по чл. 101 от Конституцията, с който приетият от Народното събрание на 27 юли 2017 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата Комисия по околната среда и водите да докладва пред народните представители Указа на президента и мотивите към него. На 31 юли 2017 г. в изпълнение на т. 2 от Решение на Народното събрание от 9 юни 2017 г., прието във връзка с разискванията по питане от народните представители Корнелия Нинова, Жельо Бойчев и Манол Генов, № 754-05-13 от 17 май 2017 г. е постъпила информация от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков относно актуалното състояние на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, изразходваните финансови средства и стойността на сключените до 15 юли 2017 г. договори. Информацията е изпратена на народните представители на електронните им адреси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание. На 4 август 2017 г.

от 2017 г., за сведение. Материалите са предоставени на народните представители на електронната им поща. В Народното събрание е постъпил Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълненията на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода 25 юни 2017 г. – 24 юли 2017 г. и Протокол № 32 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 25 август 2017 г. в Народното събрание е постъпило печатно издание на некласифициран Доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2016 г. Докладът е изготвен съгласно разпоредбите на Закона за управление на системата за защита на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 № 413 на Министерския съвет от 28 юли 2017 г., с което се разрешава за времето от 30 юли до 10 август 2017 г. преминаването през и пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на съюзнически и чужди въоръжени сили във връзка с провеждането на съвместна българо-американска българо-американска подготовка в района на учебен полигон Ново село. В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили е постъпило Решение № 490 на Министерския съвет от 28 август 2017 г., с което се разрешава за времето от 4 до 15 септември 2017 г. преминаването през и пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на въздухоплавателни средства и личен състав с екипировка и оборудване от военновъздушните сили на държавата Израел във връзка с провеждането на съвместна българо-израелска летателна тренировка. Уведомленията са постъпили в Народното събрание с вх. № 702-00-31 и вх. № 702-00-36 и са предоставени на Комисията по отбраната. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България: Първо, в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през териториалното море, пребиваването във вътрешните морски води на Република България и посещението на пристанище Варна на кораб от състава на военноморските сили на Италианската република в периода от 8 до 11 септември 2017 г. включително. Визитата на кораба е неофициална, с мирни цели и не е свързана с провеждането на военни операции и подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяването на военни действия, водени от други на друга държава или организация, въоръжени сили. Второ, в изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България уведомява Народното събрание, че със свои заповеди е разрешил изпращането и използването на един вертолет с два екипажа военнослужещи от състава на Военновъздушните сили за изпълнение на специални полети за прелитане и пожарогасене от въздуха на територията на Република Македония за времето от 2 август 2017 г. до изпълнение на задачата; изпращането на военнослужещи от Въоръжените сили на Република България със снаряжение и екипировка за участие в многонационално учение в Грузия за времето от 1 до 13 септември 2017 г. включително; изпращането на военен кораб с щатно въоръжение и екипаж военнослужещи от Въоръжените сили на Република България извън територията на страната за периода от 22 ноември до 5 декември 2017 г. включително за участие в учението на противоминните сили на военноморските сили на Република Турция с международно участие. Трето, уведомява Народното събрание, че в изпълнение на Програма за подготовка и учение на Въоръжените сили 2016 – 2018 г. и Програма за подготовка и учение на НАТО 2016 – 2020 г. в периода от 18 до 21 септември 2017 г. на територията на Република България ще се проведе тренировка на сили и средства на противовъздушната отбрана за работа в условия на радио-електронни смущения, в която ще участват военнослужещи от състава на Центъра на НАТО за радиоелектронна война и автомобилна техника. Тренировката не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяването на военни действия, водени от други на друга държава или организация, въоръжени сили. Четвърто, уведомява Народното събрание, че за времето от 25 август 2017 г. до 21 септември 2017 г. включително в района на съвместното българо-американско съоръжение, учебен полигон Ново село ще се проведе съвместна българо-американска подготовка. Подготовката се провежда в изпълнение на Плана за съвместна българо-американска подготовка и учение в страната и чужбина през 2017 г. и не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяването на военни действия, водени от други държава или организация, въоръжени сили. Уведомленията са постъпили в Народното събрание с вх. №№ 703-09-27; 703-09-28, 703-09-29, 703-09-30,

Със свое писмо председателят на Народното събрание изпрати становището на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по труда, социалната и демографската политика, като същото е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

от министър-председателя на Република България Бойко Борисов на въпрос от народния представител Станислав Станилов; – от министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народните представители Георги Гьоков и Драгомир Стойнев; Стойнев; – от министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народния представител Миглена Александрова; – от министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народния представител Даниела Дариткова; Дариткова; – от министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народните представители Валентина Найденова и Милко Недялков; – от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народните представители Валентина Найденова и Милко Недялков; Недялков; – от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народните представители Димитър Данчев и Валентина Найденова; Найденова; – от заместник министър-председателя Томислав Дончев на въпрос от народния представител Димитър Данчев; – от министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Красимир Янков; Красимир Янков; – от министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народните представители Филип Попов и Цветан Топчиев; – от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народните представители Филип Попов и Цветан Топчиев; Цветан Топчиев; – от министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Нона Йотова; – от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Елхан Кълков; Елхан Кълков; – от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на два въпроса от народния представител Имрен Мехмедова; – от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народните представители Ивелина Василева, Димитър Бойчев и Диана Саватева; Саватева; – от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народните представители Александър Ненков, Евгения Алексиева и Валентин Николов; – от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Георги Стоилов. Стоилов. – от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Любомир Бонев; – от министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народните представители Иван Димов Иванов и Пенчо Милков; – от министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Николай Иванов; – от министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народните представители Нина Миткова и Боряна Георгиева. Преминаваме към разискванията по питането на народните представители Илиян Тимчев, Георги Йорданов и Валентина Найденова към министъра на здравеопазването Николай Петров относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в Спешната помощ и цялостна стратегия за развитието на Спешната медицинска помощ. Във връзка с разискванията по питането на народните представители Илиян Тимчев, Георги Йорданов и Валентина Найденова към министъра на здравеопазването Николай Петров относно изпълнението на проекти за модернизация и обучение на Спешната помощ и цялостна стратегия за развитие на спешната медицинска помощ на питането от народните представители Илиян Тимчев, Георги Йорданов и Валентина Найденова – отговорено е в заседанието на 28 юли 2017 г., петък. На същото заседание 62-ма народни представители от парламентарната група на „БСП за България“ са внесли предложение за разисквания по питането заедно с Проект за решение. Разискванията са насрочени от председателя на Народното събрание за следващото заседание за парламентарен контрол, а именно днес. Предложението за разисквания по питането и Проектът за решение са изпратени на народните представители в електронен вид на 28 юли 2017 г., петък. Внесен е Проект за решение, който следва да се гласува,

Разпределението на времето във връзка с прилагането на чл. 105, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е, както следва: парламентарната група на ГЕРБ разполага с 19 минути; парламентарната група на „БСП за България“ – с 16 минути;

Имате думата да представите Проекта си за решение.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Изминаха четири месеца от управлението на това правителство, а спешната медицина така и не намери място в дневния ред на парламента. В същото време едва ли има някой в залата, който няма да се съгласи, че темата за спешната помощ е от изключителна важност. Проблемите на спешната медицина намериха повече отзвук в обществото и в медиите, но не и сред управляващите и затова на нас от опозицията се пада отговорността да насочим вниманието към тях. Дебатът трябва да засегне, от една страна, актуалните въпроси, свързани със спешната помощ, като забавените европейски проекти, а от друга страна, дългосрочната перспектива на спешната помощ в България. Днес ще говорим и за двете неща, защото, макар и различни, те са взаимосвързани. На първо място, трябва да се спрем на двата проекта за обновяване и модернизация на спешната помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ и за обучението на медиците в спешната помощ „Пулс 2“, и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът за модернизацията е на стойност около 160 млн. лв. Работещите в системата разчитаха, че Проектът може да подобри на места плачевните условия, в които работят. От друга страна, той беше и надеждата, че жителите на отдалечени и труднодостъпни райони ще получат най-сетне равен достъп до спешна помощ чрез изграждането на нови центрове. Към днешна дата трябваше да е готов, но в действителност проектното предложение е отложено за края на годината и има опасност въобще да не се осъществи. Проектът е застрашен от провал заради поредица от грешни решения и ненавременни действия на управляващите. Първо, липсата на действащ медицински стандарт беше посочена като причина за забавянето, а после беше оповестено, че проектът закъснява заради неизготвен анализ от Националния център по опазване на общественото здраве и анализи. Директорът на този център беше уволнен и след това нишката на събитията се изгуби. Всъщност не се дават отговори на важните въпроси: докъде сме стигнали с работата по проекта? Може ли да гарантира министърът, че проектът за модернизация ще започне през този декември? Има ли възможност да загубим парите по проекта и, ако това се случи, кой ще поеме отговорността за това? В обобщение: поредица от сериозни грешки, едно уволнение и никаква яснота нито за бъдещето на проекта, нито какво се прави в момента по въпроса. Вторият европейски проект е така нареченият „Пулс 2“, който предвижда усвояването на 7 млн. лв. безвъзмездна помощ за обучението на кадри на спешната медицина и създаването на Национален център за обучение по спешна медицина. Въпреки че е стартирал през февруари тази година, проектът е в пълен застой и на практика нито една от целите му не е постигната. Какво е направило Министерството за задвижването на „Пулс 2“ в последните четири месеца? Неизвестно е въобще има ли план за действие и как можем да предотвратим загубата на това европейско финансиране? И още нещо – по време на кампанията двата проекта за модернизация и обучение бяха представени от ГЕРБ като панацея за проблемите в спешната медицина. Сега обаче, когато е в ръцете Ви да реализирате тези проекти, от Вас не чуваме нищо за тях. Затова ще питаме докато получим отговори и се предприемат действия. И както си мислехме – че по-страшно от забавените европейски проекти няма, се появи друг проблем, свързан с поддръжката на информационно-комуникационната система на спешната помощ. Става въпрос за софтуерната система, която локализира и записва обажданията към спешните центрове, както и за GPS-проследяване на линейките. Договорът с фирмата, която предоставя тези услуги, е изтекъл миналия месец и тя е уведомила Министерството, че ще спре поддръжката ѝ. До това се стигна заради забавен конкурс от страна на Министерството на здравеопазването. Нов конкурс за поддръжка на комуникационната свързаност е трябвало да бъде обявен отдавна, но поради незнайни причини това се е случило чак след изтичането на договора. Коментарът на заместник-министър Ненков по въпроса е, че нищо страшно не е станало и в най-лошия случай адресите на повикванията трябва да се записват на ръка, и това е било обичайна практика в миналото. Изказването на заместник-министъра е несериозно и като цяло показва отношението на ведомството към належащи и неотложни проблеми и неумение да се идентифицират и разрешават приоритетни задачи. Друг аргумент в защита на Министерството беше, че ще бъде договорена по-добра цена за поддръжка на системата, и тази цел оправдава забавения конкурс. Каква е гаранцията за това? На практика казвате, че умишлено правите комуникационната система на спешна помощ по-уязвима в името на икономии, които не можете да гарантиране. Междувременно националната система за спешни случаи и телефон 112 също е в катастрофално състояние. Това не е новина, тъй като телефонът не се поддържа от 2015 г., в резултат на което стават грешки при приемането на сигналите и препращането на спешните екипи. Грешки, костващи човешки живот! В интерес на истината имаше обществена поръчка от Министерството на вътрешните работи за възстановяване на поддръжката и обновяването на системата. Целта беше да се отстранят неизправностите и да не се налага повече телефон 112 да работи в авариен режим. Също така беше заложена нова функционалност на системата, а именно възможността за изпращане на текстово повикване към 112. Такава опция е особено важна за хората със слухови и говорни увреждания, които в момента не могат да правят спешни повиквания. Скоро след обявяването на обществената поръчка стана ясно, че вътрешният министър Радев я е спрял. Официалното обяснение беше, че се е чувствал притиснат от фирмата, изпълняваща поръчката, каквото и да означава това!? Още повече – не стана ясно дали ще бъде обявена нова обществена поръчка и кога ще стане това? Министърът също така представи статистика, според която се правят 136 грешки на 600 хиляди обаждания и определи това в рамките на статистическата грешка. Ами ако в един от тези случаи става въпрос за верижна катастрофа с множество пострадали например?! Изказването на министъра е цинично. Трябва да се стремим към елиминирането на грешките, а не да анализираме тях. Има неща, за които 99,9% надеждност са малко и телефон 112 е едно от тях. Другият повод за инициирания от нас дебат на тема „спешна медицина“ е въпросът за стандарта на спешната медицина. Той е може би най-важният нормативен документ, регулиращ дейността в областта на спешната медицина – задава нормативната рамка на работа на спешната помощ и осигурява поддържането и осъществяването на контрол на качеството на здравната услуга, и унифицира лечебно-диагностичния процес при спешните пациенти. Повече от половин година колегите в спешната помощ работят без стандарт. Причината за това е, че стандартът, въведен от министър Москов, беше обжалван в съда и обявен за невалиден. Така се създаде нормативен вакуум, който донесе след себе си редица проблеми. Когато зададохме въпроса за липсата на стандарт за спешната медицина, нова наредба за утвърждаване на стандарт все още не беше публикувана. Вече има такава и новият стандарт е поставен за обществено обсъждане, което безспорно е положително развитие на въпроса. Интересното обаче е, че тъй нареченият нов стандарт е копие на стария с изключение на Глава четвърта, засягаща структурите за болнична медицинска помощ. В действителност новото предложение просто занижава изискванията към болниците, всичко останало е в голяма степен същото, както в предишния документ. Стандартът е важен и за пациентите, и за работещите в спешната помощ. Той не само регулира всички процеси в спешната медицина, осигурява качеството на спешната помощ, но и защитава работещите в системата, в случай че пациент си потърси правата в съда. При положение че Ви е известно колко неотложно беше пренаписването на стандарта, защо това се случи чак след четири месеца от управлението Ви? Приемането на стандарта е от ключово значение и заради Проекта за модернизация на спешната помощ с евро средствата. Освен това в него са заложени мерките, които имат за цел преодоляването на изключително сериозния проблем с агресията над медицински лица в спешната помощ. Идеята на днешния дебат е да говорим както за актуалните проблеми на спешната помощ, така и за бъдещето й. В тази връзка трябва да се спрем и на визията и Стратегията на Министерството за спешната помощ. Има други два документа от особено значение. Това са Националната здравна стратегия 2020 в частта й за спешната медицина и Концепцията за развитието на спешната медицина. Докато Стратегията трябва да очертава пътищата на развитие на спешната медицина, да представя голямата картина и мерките, които трябва да се предприемат в дългосрочен план за осигуряването на качествена и достъпна за всички спешна помощ, Концепцията дефинира конкретни и средносрочни мерки в тази посока. В нашия въпрос към министъра на здравеопазването ние попитахме каква е Стратегията за спешна медицина и бяхме препратени към вече споменатите документи. Идеята на въпроса беше по-скоро Вие да ни представите Вашия прочит на Стратегията и Концепцията. Имат ли нужда от промяна, или смятате да се водите по тях в сегашния им вид? Каква е визията на Министерството за спешната помощ? По кои теми от Стратегията и Концепцията работи Министерството в момента? Все въпроси, на които Ви призоваваме да дадете отговор. Един от най-важните и належащи въпроси например е този за липсата на кадри в спешната медицинска помощ. Специалността „спешна медицина“ към момента не е атрактивна за младите лекари. Какви мерки ще се вземат за спиране на текучеството на кадри и отлива на специализиран персонал в спешните центрове? Всъщност може би трябва първо самата тема за спешната помощ да стане приоритет на изпълнителната власт. За съжаление не наблюдаваме проактивност от страна на управляващите, предвиждане на трудностите и превантивни мерки преди нещата да излязат извън контрол. изказването си. ИЛИЯН ТИМЧЕВ: Да, приключвам. И въпреки че проблемите на спешната помощ са многобройни и няма да се разрешат в рамките на този дебат, ние искаме на първо време да насочим вниманието на Министерството към три основни неща. В срок до 31 декември 2017 г. министърът на здравеопазването да представи пред Комисията по здравеопазване Стратегия за развитие на спешната помощ в България. Второ, в срок до 30 септември да бъде приета Наредба за медицински стандарт по спешна медицина. И трето, в срок до 30 октомври 2017 г. министърът на здравеопазването да представи пред Комисията по здравеопазването информация за извършената дейност по проекти за модернизация на спешната помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ и обучение на работещите в системата на спешната помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и прогноза за тяхното реализиране. Очаквам да подкрепите тези предложения. Благодаря Ви за вниманието. пожелаха от групата „БСП за България“. Откривам разискванията. Господин Министър, искате ли да се изкажете? МИНИСТЪР

Аз Ви благодаря за този дебат, защото гледам на него като на шанс да направя един обзорен доклад пред Вас за това какво, как и с какви средства се случва в направление „Спешна помощ“. Вие добре споменахте, че Концепцията за спешната помощ е част от Националната стратегия 2014 – 2020, приета месец ноември 2014 г., така че няма да се спирам на тази подробност. Каква е ситуацията в системата за спешна помощ в момента? В момента работят 27 центъра за спешна медицинска помощ и 176 филиала. Всяко повикване се приема в районните координационни централи на единния телефон 112 и това се осъществява от екип лекар и медицински специалисти. Информацията се съхранява три години. Спешната помощ осигурява: квалифицирана медицинска помощ на внезапно заболели, реанимационна помощ на тежки случаи, спешна помощ при бедствия, специализиран транспорт в спешни в спешни състояния, междуболничен транспорт, транспорт на кръв и кръвни продукти, транспорт на лица с психични проблеми, транспорт на национални консултанти, както и транспортиране на лекарства и биопродукти. По отношение на кадрите. Във всички центрове за спешна медицинска помощ и филиали работят общо 7113 души – 1551 лекари и 2605 медицински специалисти, това са сестри и фелдшери. По отношение на възрастовото им разпределение прави впечатление, че основната група – 48% от лекарите, са във възрастта 35 – 55 години. По отношение на медицинските сестри – 65,5% са на възраст 35 – 55 години. По отношение на тяхната квалификация лекари със специалност са 50,2%, като специалност „спешна медицина“ наистина имат малко лекари, това са 60, тя наистина не е много атрактивна за работещите. Всеки ден на разположение в страната работят 388 екипа за спешна помощ. От тях 85 са реанимационни и 274 са лекарски и долекарски. Чисто транспортни са 29 екипа, които поддържат дежурството в страната. Броят на повикванията през последните три години бележи лек спад. За 2014 г. – 759 хил. повиквания; 2016 г. – 752 хиляди. Естествено, те са разпределени преимуществено в големите градове. По отношение на транспортните средства:

От 2009 г. тръгва един процес на подмяна на апаратурата в линейките, а тя е основно дефибрилатори, респиратори и инфузионни помпи. Какъв е изводът до тук, дами и господа народни представители? Изводът е, че тази система се нуждае от промяна и тя се състои в промяна на базата, промяна на оборудването и промяна в квалификацията и организацията на работа. е стартиран проектът по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритет на Ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“. Целта на проекта – обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна. Това е единият проект. Другият проект, както казахте и ще бъде споменат по-нататък, е по отношение на квалификацията на кадри. Общият бюджет – 163 млн. 502 хил. 237 обекта, точки, в които се оказва спешна медицинска помощ в страната. Те са разпределени – 34 спешни отделения в болнични заведения, 27 центъра за спешна медицинска помощ и 176 филиала извън областните градове. Какви дейности са предвидени по този проект? Първо, строително-ремонтни и строително-монтажни дейности по отношение на базата. Второ, закупуване на санитарни автомобили – 400 броя са планирани към настоящия момент. И трето, доставка и монтаж на оборудване и медицинска апаратура. Проектното предложение се подготвя от външен консултант – Обединение „Регионална здравна инфраструктура“, избран след проведена процедура по ЗОП, като е сключен договор на 17 август 2016 г., на стойност 2 млн. 865 хил. лв. с ДДС. Изпълнителят на този договор следва да изготви цялостното проектно предложение, както и да извърши всички дейности, необходими за кандидатстване. До момента е приключен първият етап от работата на консултанта и са изплатени 20% от средствата по проекта. За гарантиране прозрачност, ефикасност и ефективност при подготовката на проекта е включен и „Джаспърс“ – структура на Европейската комисия. Подаването на проектното предложение е фиксирано да се случи до 15 декември 2017 г. Каква е ситуацията към момента? От 237 обекта, от които 34 спешни отделения и 203 спешни центъра и филиали, напълно уредени са 200 обекта. От 203 обекта – центрове и филиали за спешна медицинска помощ, 195 са решени напълно. Какво се предвижда в тях? Ново строителство в 90 обекта – централни и периферни филиали, преустройство и ремонт в 105 обекта. Остават осем проблемни обекта. В 34-те спешни отделения се предвижда ново строителство в три обекта, преустройство и ремонт в 29 обекта и се очаква решение за два обекта. Тоест, новото строителство ще обхване 93 обекта, а преустройство и ремонт – 134. По отношение на консултанта, дейностите са разпределени в договора в няколко етапа. Първи – организационно-технически, нулев етап; едно – прецизиране, потвърждаване обхвата на проекта. Това е етапът, който е приключен и платен. Предстои вторият етап: предпроектно проучване и предпроектна оценка – техническа, икономическа и финансова, както и екологична оценка, изготвяне на идейни и технически проекти заедно с количествено-стойностните сметки. Срокът за тази дейност е 78 календарни дни. Следва етап кандидатстване. Дотук по линия на този договор с консултанта има приключен първи етап и предстои втори етап, когато бъдат завършени тези последни осем обекта, в който още се прехвърля собственост от общини или право на ползване към Министерство на здравеопазването. Надявам се, това нещо в рамките на този месец да приключи, защото в договора с консултанта е записано, че „консултантът ще започне осъществяването на този етап в момента, в който му бъде предоставена цялата документация изцяло и пълно“. Към момента само осем документа не са представени на осем обекта, за които предполагам, че този месец ще приключи. Има обаче няколко проблема. Първият – забавянето, за което споменах, което ни бави с тези осем обекта и се надявам да приключим в рамките на този месец. Второ, завишеното прогнозно остойностяване, което идва от високите изисквания на стандарта, беше анулирано от Върховния административен съд, което поставяше по-високи изисквания към брой територии, към площта на териториите, както и завишени изисквания по отношение на оборудването и медицинската апаратура и не на последно място санитарните автомобили. Знаете, че в много спешен порядък беше подготвена промяна в стандарта, той е качен за обществено обсъждане и в момента, в който изтече срокът за обществено обсъждане, веднага ние ще излезем с наредба. за спешна медицинска помощ, който според много от колегите е доста добър стандарт, трябва да върви и така нареченият „анализ“ към него. Точно анализът е слабата страна, която предизвика някои турболенции в някои наши структури. Този анализ също е готов и когато изтече законовият срок за обсъждане, стандартът ще бъде въведен веднага в действие. Какво направи дотук, освен всичко казано, настоящият екип на Министерството на здравеопазването? Многократни срещи с „Джаспърс“ за ускоряване на проекта и имаме одобрението на „Джаспърс“. Стандартът за спешна медицина също споменах, че вече го финализираме. По отношение на множеството срещи с консултанта нашето настояване е да не се формализираме, а да се вземат готовите досиета и да започнем работа, защото ние така ще спечелим време. Какъв е смисълът да имаме над 200 готови досиета и да чакаме останалите осем не готови, за да можем да стартираме една работа, която може да върви и сега? Ускорихме процеса по прехвърляне на имотите и нещо повече – създадохме направляваща група между Министерството на регионалното развитие и Министерството на здравеопазването, в която са включени персонално двама заместник-министри: госпожа Деница Николова от Регионалното министерство и д-р Мирослав Ненков. Направена е пътна карта със срокове и така нататък. Тоест моето моите усилия ще бъдат насочени към това да бъдат спазени всички срокове и този проект да се случи, защото той, Вие сте прави, може би ще застане в основата на цялостната промяна в българското здравеопазване. По отношение на втория проект „Пулс 2“, за подобряване условията за лечение в спешната помощ, не сте прави, че нищо не е направено. По отношение на Проекта „Пулс“. Целта на проекта е подобряване качеството на предоставената специализирана медицинска помощ чрез инвестиции в човешки капитал. Общата бюджетна стойност на проекта е 7 млн. лв., 100% безвъзмездна финансова помощ. Срок на изпълнение – 31 декември Основните дейности са насочени в две групи: изграждане и оборудване на Национален център за продължаващо обучение на работещите в системата за спешна медицинска помощ и, на второ място, организиране и провеждане на три вида обучения: първоначални, периодични и продължаващи. Министерството на здравеопазването създаде Национален център през месец септември 2016 г.. Той ще бъде ситуиран в сградата на Националния център по обществено здраве и анализи – това е сградата на така наречената „Хигиена“. Обърнете внимание по дати какво се случва. На 4 август Министерството на здравеопазването обяви конкурс за длъжността „директор“. Срокът за подаване на документите е 4 септември, след което ще бъде избран директор. Със заповед на Здравното министерство на 19 юли 2017 г. е създадена работна група, която в двумесечен срок да направи анализ на необходимостта от обучение на центровете за спешна медицинска помощ. С друга заповед от 19 юли тази година и друга работна група прави анализ на обучението на служителите в спешните отделения също със срок на работа два месеца. Предстои създаване на две работни групи, които да разработят методиките и програмите за първоначално, периодично и продължаващо обучение, както и методиките за периодична оценка на квалификациите на работещите в спешната медицина. Работна група работи по процедура и предстои да бъде обявена по реда на ЗОП за предмет на дейност строителни и монтажни работи в Националния център за изработване на уеб сайт. На 25 август 2017 г. беше стартирана процедура по ЗОП за закупуване на медицинско оборудване и изграждане на и изграждане на Националния център на обща стойност 743 хил. лв. по три обособени позиции: медицинско оборудване, компютърно оборудване, обзавеждане и канцеларски материали. Това е в ход. На 7 юли 2017 г. работна група стартира процедура по ЗОП за осигуряване логистика на обучението на персонала в центровете и спешните отделения с обща стойност 4 млн. 335 хил. лв. На 10 юли 2017 г. работна група стартира процедура по ЗОП за избор на преподаватели по проекта. На 14 юли 2017 г. стартирахме процедура за изработка на информационна и комуникационна поддръжка на самия център. Това никак не е малко, това са действия, които се движат в срок и ще бъдат готови много по-рано от крайния срок за приключване на проекта. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, уважаеми господин Министър. Колеги, на Председателски съвет има съгласуване в 11,00 ч. да бъде почивката, но дебатът ще бъде около час, така че предлагам да не го прекъсваме. Обявявам 30 минути почивка – до 11,20